Forseti. „Engin lausn í sjónmáli á sprunginni krabbameinsdeild á Landspítalanum“, segir í fyrirsögn í dag, enda býr krabbameinsdeildin við óboðlegar aðstæður. Það er ótrúlegt að árið 2022 sé þetta staðan hjá einni ríkustu þjóð heims. Forstöðumaður krabbameinskjarna Landspítala lýsir stöðunni í fjölmiðlum, stöðu sem starfsfólk, sjúklingar og aðstandendur þekkja. Plássið er of lítið. Deildin er sprungin. Umræða um krabbamein snertir sára taug hjá mörgum, að greinast með krabbamein og að takast á við krabbameinsmeðferð reynir bæði á sjúklinga og aðstandendur þeirra og þá á að vera tryggt að sú deild sem býður meðferð og þjónustu hafi þá aðstöðu sem til þarf. Krabbameinsfélagið hefur margsinnis vakið athygli á því að það þarf að leysa húsnæðisvandann og félagið gekk svo langt í fyrra að lofa ríkinu fjármagni til að flýta fyrir byggingu nýrrar deildar, 450 millj. kr. framlag. Markmiðið sennilega svo einfalt að vekja ríkisstjórnina og flýta fyrir því að viðunandi aðstaða fáist. En gjöf upp á næstum 500 milljónir dugði ekki til. Ríkisstjórnin sefur fast. Ég sendi heilbrigðisráðherra fyrirspurn um samskipti hans við Krabbameinsfélagið eftir að þessi gjöf bauðst og vil fá svör við því á hvaða forsendum var ákveðið að ganga ekki til viðræðna við félagið um þátttöku í kostnaði til að bæta stöðu deildarinnar. Engar tímasettar fyrirætlanir liggja fyrir af hálfu ríkisstjórnarinnar um nýja deild og það varð til þess að Krabbameinsfélagið taldi ekki lengur forsendur fyrir því að gefa þessa gjöf. Þessi rausnarlega gjöf dugði ekki til til að hreyfa við ríkisstjórninni þrátt fyrir að þessi staða hafi legið fyrir árum saman. Það er ótrúlega sorglegt. Það þarf tímasetta áætlun um nýja deild. Þetta mál þolir enga bið.

Alvarleg veikindi koma fólki oftast algerlega í opna skjöldu. Á einu augnabliki umturnast líf fólks og ekki er óalgengt að samhliða sæti áherslur, lífsskoðanir og framtíðarsýn fólks endurskoðun. Að ná bata er vegferð sem krefst fullrar athygli fólks. Það skiptir miklu máli þegar við veikjumst að við höfum fullt svigrúm til að setja alla okkar orku og tíma í að hlúa að okkur sjálfum og að ástvinum okkar. En þegar við veikjumst erum við sett í ákveðna stöðu innan samfélagsins, stöðu sjúklings. Þessi staða getur verið miserfið fyrir fólk. Eðlilega er fólk með misgott bakland og misgóða þekkingu á réttindum sínum og því hvernig þjónustukerfin okkar virka. Alls konar ágreiningur getur sprottið upp innan heilbrigðiskerfisins, sem er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt, en það sem er hins vegar óeðlilegt er að sjúklingar eiga sér engan málsvara þegar ágreiningur kemur upp. Sjúklingarnir eru settir í þá stöðu að gæta sjálfir eigin hagsmuna. Afleiðing þess er að fjöldi fólks fær ekki nauðsynlegt rými til að einbeita sér að bata þar sem það þarf að berjast fyrir réttindum sínum innan kerfis sem það er á sama tíma algerlega háð til að ná bata. Forseti. Ég tel mikla þörf á að stofna sérstakt embætti umboðsmanns sjúklinga til að mæta þörf sjúklinga fyrir bandamann innan heilbrigðiskerfisins sem stendur vörð um hagsmuni sjúklinga, starfar sem opinber talsmaður þeirra og sinnir upplýsingamiðlun og eftirliti með heilbrigðisþjónustu þeirra. Ég hef lagt fram þingsályktunartillögu þess efnis og sent út beiðni um meðflutning.

Virðulegur forseti. Eins konar klofning má nú sjá í litlu landi, verðbólga er nálægt tveggja stafa tölu, hraðar vaxtahækkanir þvert á nýleg skilaboð æðstu ráðamanna í efnahagsmálum, eignaójöfnuður hefur aukist en fjármagnstekjur eru í hæstu hæðum og stríð þrýstir verðbólgunni enn ofar á meðan verðmæti sjávarafurða hefur snarhækkað. Hvernig væri ef fólkið sem stjórnar landinu hefði forystu um að tryggja að hvalreki vegna stríðs og verðbólgu dreifðist með sanngjörnum hætti um samfélagið? Í stað þess birtast fjárlög sem skella verðbólguaðhaldinu á sömu hópa og lenda nú í vandræðum. Í ljósi forystuleysis ríkisstjórnarinnar hefur þingflokkur Samfylkingarinnar lagt fram þingmál um samstöðuaðgerðir til að verja tekjulægri hópa, ungt fólk og barnafjölskyldur fyrir áhrifum verðbólgunnar, hækkunar húsnæðiskostnaðar og sporna við þenslu. Aðgerðirnar eru tímabundnar á meðan hækkanir ganga yfir til að freista þess að ná samstöðu um aðgerðirnar hér á Alþingi. Við leggjum til að komið verði á leigubremsu til að verja leigjendur fyrir tilhæfulausum hækkunum og halda verðbólgu í skefjum og beinum því til ríkisstjórnarinnar að beita vaxta- og barnabótakerfinu til að styðja við lágtekju- og millitekjuheimili vegna þrefalds höggs í formi aukinnar húsnæðisbyrði, hækkunar nauðsynjavara og þungra námslánagreiðslna. Til að sporna við þensluáhrifum aðgerðapakkans á hagkerfið er lagt til að fjármögnun verði tryggð, komið verði í veg fyrir að launatekjur séu ranglega taldar til fjármagnstekna hjá einstaklingum með félög í kringum atvinnurekstur og lagðir verði á tímabundnir hvalrekaskattar í formi viðbótarfjármagnstekjuskatts og sérstaks álags á veiðigjöld stórútgerðarinnar. öllum þessum tekjuaðgerðum hafa ráðherrar Framsóknar og VG talað að undanförnu en þau virðast valdalaus í ríkisstjórninni. Hér er tækifæri til að taka neitunarvaldið af fjármálaráðherra, styðja samstöðuaðgerðirnar og veita landinu alvöruforystu á erfiðum tímum.

Svefnlyfjanotkun Íslendinga hefur oft verið í umræðunni en nýverið fékk ég svar frá heilbrigðisráðherra við fyrirspurn minni um notkun þeirra hjá mismunandi aldurshópum. Notkun svefnlyfja hefur aukist hjá aldurshópum yngri en 40 ára og aukist verulega

Þessi notkun svefnlyfja hjá börnum er mjög varhugaverð og mikið áhyggjuefni. Það bendir ýmislegt til þess að ekki sé verið að sinna þessum foreldrum og fjölskyldum nægilega vel með viðeigandi úrræðum heldur er svefnlyfjum einfaldlega Foreldrar vilja lausnir, þau vilja úrræði, eðlilega. En lyfjagjöf er ekki eina eða besta úrræðið við svefnvanda. Svefnmeðferðir sem byggja á atferli hafa sýnt meiri og langvarandi árangur. Þessi aukning í svefnlyfjagjöf er birtingarmynd þess að foreldra skortir úrræði fyrir börnin sín sem eru með svefnvanda. Lyfjagjöf ætti að vera síðasta úrræðið þegar önnur meðferð hefur verið reynd en ekki það fyrsta. Erlendis hefur læknum verið ráðlagt að byrja á að vísa sjúklingum í samtalsmeðferð áður en gripið er til lyfjagjafar. Hér á landi er sálfræðiþjónusta ekki niðurgreidd og því geta læknar hér illa beint fólki í samtalsmeðferð áður en lyfjagjöf tekur við.

Afleiðingar af þessu ástandi eru ófyrirsjáanlegar. Stjórnvöld eiga og þurfa að veita fjölskyldum vægara úrræði en lyfjagjöf og það strax. Virðulegur forseti. Ýmsum þykir ástæða til að hafa áhyggjur af virðingu Alþingis. Þingið hefur samþykkt þingsályktunartillögu um siðareglur alþingismanna og sömuleiðis eru til siðareglur um störf ráðherra. Af hverju nefni ég þetta hér? Jú, ég tel svikin loforð stjórnmálamanna mun líklegri til að hafa neikvæð áhrif á tiltrú fólks á því sem við stjórnmálamenn fjöllum um hverju sinni en uppákomur sem verða í amstri dagsins og eru flestum gleymdar skömmu síðar. Þessi vandi á fyrst og fremst við afmarkaðan hóp okkar þingmanna, nánar tiltekið ráðherrana, en freistnivandi þeirra sem sátu sem ráðherrar í aðdraganda kosninga 2021 virðist hafa orðið þeim ofviða. Það er raunverulegt vandamál þegar kemur að virðingu fólks fyrir stjórnmálunum, freistingin að lofa hlutum sem aldrei var ætlunin að standa við varð ráðherrunum ofviða. Hvert málið á fætur öðru fellur um sjálft sig og veikburða plön ráðherranna sem loforðin gáfu, undirrituðu viljayfirlýsinguna eða héldu fjölmiðlaviðburðinn alla jafnan á kostnað skattgreiðenda. Til að nefna dæmi þá hefur í þessari viku komið í ljós að fjölmiðlasýningin í Laugardal, þar sem ráðherra íþróttamála og forsætisráðherra skutust með borgarstjóra til að láta taka af sér mynd þar sem leiksýningin um nýja þjóðarhöll var römmuð inn með samkomulagi, var lítið annað en það, leiksýning, enda hefur hæstv. fjármálaráðherra nú upplýst að hann var ekki aðili að samkomulaginu og engar forsendur til þess að hafa framkvæmdafé vegna nýrrar þjóðarhallar í fjárlögum fyrir árið 2023. Allt var þetta til að villa kjósendum sýn í aðdraganda kosninga. Fjármálaráðherra lýsti því vel í viðtali í gær að málið væri í raun svo skammt á veg komið að það væru engar forsendur til að tilgreina fjárveitingar til uppbyggingar í því fjárlagafrumvarpi sem nú liggur fyrir enda lægi ekki einu sinni fyrir hvernig hús ætti að byggja, hver ætti að eiga það og hver ætti að reka það. Það eru fleiri sambærileg mál, virðulegur forseti, miklu fleiri. Er ekki mögulegt að svona æfingar séu raunverulega að draga úr tiltrú almennings á stjórnmálunum?

Inn í það spila vissulega breytur sem eru ófyrirsjáanlegar eins og veðurfar sem er og hefur verið órjúfanlegur hluti af tilveru okkar sem hér búum. Að öðru leyti ætti að vera hægt að treysta á þau almenningssamgöngukerfi sem við búum við og við eigum að geta treyst því að þau séu rekin með það í huga að veita okkur almenningi þá þjónustu sem við þurfum á að halda. Það sem af er þessu ári hefur verið veruleg brotalöm á flugsamgöngum innan lands eins og margítrekað hefur komið fram í fjölmiðlum. Það sem af er septembermánuði hafa flugáætlanir til og frá Akureyri að mestu leyti ekki staðist og það sama á líka við austur á land. Ég hef reynt það sjálf, seinkun eða niðurfellingu flugs, oft með mjög litlum fyrirvara. Nú er svo komið að þeir sem þurfa að nýta sér flugsamgöngur eru hættir að treysta á þær. Þetta er ekki boðlegt. Og hver er ástæðan? Samkvæmt forstjóra Icelandair er um að kenna stórum viðhaldsverkefnum sem töfðust vegna Covid en hann lofar úrbótum í þessum málum og öðrum sem betur mega fara og hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum. En það var líka sagt í sumar að þetta væri vegna Covid og viðhalds og það getur tæpast átt við alltaf. En hvernig ætlar Icelandair að bæta sig og byggja upp traust að nýju? Það er ekki nóg að funda með sveitarstjórnum, við þurfum að fá að sjá áætlun, öll sem eitt. Það þarf að koma í veg fyrir að þessar óásættanlegu aðstæður skapist ítrekað og því hefur ekki verið svarað hvernig það á að gera. Um er að ræða fokdýran ferðamáta og landsbyggðarfólk tapar jafnvel Loftbrúnni sem flugfélagið hirðir þá í eigin vasa. Ég sagði áðan að þetta væri ekki boðlegt og ég segi það aftur. Við verðum að gera þær kröfur til Icelandair að flugsamgöngur séu í ásættanlegum farvegi og þjóni okkur sem á þær treystum. Það þarf að láta verkin tala. Það er ólíkt hvernig við höldum upp á tyllidaga. Í dag er alþjóðlegur dagur friðar hjá Sameinuðu þjóðunum. Vladimir Pútín ákvað að nýta tækifærið og hella aðeins olíu á eldinn í stríði sínu gegn fólkinu í Úkraínu og lýsti því yfir að hann ætlaði að kalla út varalið í rússneska herinn. Hann gerði gott betur og minnti heiminn á að hann ætti kjarnavopn og væri sko ekki hræddur við að beita þeim, bætti meira að segja við í yfirlýsingunni, svo það færi ekki á milli mála, að hann væri ekki að blöffa. Staðan er nefnilega sú að meðan kjarnavopn eru samþykkt sem hluti af heimi mannfólksins þá getum við alltaf staðið frammi fyrir þeim veruleika að brjálæðingar eins og Pútín búi yfir þeim og geti beitt þeim. Það er staða sem við getum ekki sætt okkur við. Hvað kemur þetta litla Íslandi við? Við erum nefnilega í bandalagi utan um kjarnavopn. Atlantshafsbandalagið hýsir hluta þeirra ríkja sem búa yfir þessum gereyðingarvopnum og er hluti af þeim hagsmunaöflum sem berjast gegn beru banni við kjarnavopnum í heiminum.

Þetta getur ekki gengið lengur, herra forseti. Ísland, sem segist vilja tala fyrir friðsamlegum lausnum, þarf að nota rödd sína til að hafna kjarnavopnum

lenti venjuleg fjölskylda í aðstæðum sem enginn ætti að lenda í nokkru sinni. Ég vil í framhaldi af þeim orðaskiptum sem hér urðu á milli þingmannsins og ráðherra vekja athygli þingheims á því hvernig hæstv. dómsmálaráðherra svaraði fyrirspurninni. Eitt af því sem hann sagði, hæstv. forseti, var, og þetta er bein tilvitnun: „Það verður aldrei hjá því komist að slík mistök geti átt sér stað í hita leiksins.“ Nú ætla ég ekki að halda því fram að mistök séu ekki gerð, auðvitað geta þau orðið, en það er það er eiginlega óhugsandi að hugsa til þess að viðbrögð við útkalli sem þessu, að mat á aðstæðum sé með þeim hætti, að það sé hægt að afgreiða það sem mannleg mistök að það mæti mæti sérsveitarmenn með alvæpni, ógni venjulegu fólki heima hjá sér og handtaki það. það. Mér er nær að halda að í þessu tiltekna máli hafi verið á ferðinni mjög alvarlegur dómgreindarbrestur í viðbrögðunum. Það verður væntanlega skoðað af eftirlitsnefnd með störfum lögreglu. En það er hins vegar alveg ljóst að þetta er ekki einangrað tilvik, því miður, við höfum fleiri dæmi nýverið af framgöngu sérsveitarinnar og ég hef áhyggjur af því að réttaröryggi borgaranna sé ógnað.

Sú staða er auðvitað grafalvarleg og mun hafa áhrif á þúsundir einstaklinga sem hafa verið skjólstæðingar slíkra stofnana í mörg ár. Árið 2017 var tekið í notkun fjármögnunarlíkan sem reiknar fjármagn til heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu. Í því skyni voru gerðar skýrar og samræmdar kröfur til þjónustuveitenda og leitast við að gæta jafnræðis milli rekstraraðila og gagnvart notendum. Notaðar eru fyrir fram skilgreindar skýribreytur sem hafa á einn eða annan hátt áhrif á framleiðni og eftirspurn í heilsugæslunni. Tilgangur kerfisins er að gæta jafnræðis við úthlutun fjármagns og auka gæði og skilvirkni með það að markmiði að grunnheilbrigðisþjónusta sé í meira mæli veitt á heilsugæslustöðvum. Spurningin í mínum huga nú er hins vegar þessi: Eru þessar fyrir fram skilgreindu skýribreytur réttar? Af samtölum við forsvarsmenn sjálfstætt starfandi heilsugæslna virðist svo ekki vera. Þeir halda því fram að heilsugæslustöðvum sé mismunað þegar kemur að fjárveitingum og nú sé svo komið að einhverjar þeirra eru reknar með halla. Slíkum hallarekstri verður ekki mætt á annan hátt en með því að segja upp fólki, draga úr þjónustu eða hreinlega að loka stofnununum. Virðulegur forseti. Það var mikið framfaraskref þegar nýju fjármögnunarlíkani var komið á fót sem fól í sér að fjármagnið ætti að fylgja sjúklingi. Hins vegar er það svo að þessar fyrir fram skilgreindu skýribreytur eru mannanna verk og eðlilegt að þær séu endurskoðaðar þegar ljóst er að þær mismuna rekstraraðilum og þar af leiðandi sjúklingum. Sjálfstætt reknar heilsugæslur þjóna um 70.000 manns og viðbúið að ófremdarástand skapist ef þær neyddust til að skella í lás.

Herra forseti. Ég var líka í velferðarnefnd á síðasta kjörtímabili og hef ekki tölu á þeim fjölda ræðna, greina, breytingartillagna og þingmála sem ég lagði fram til að vekja athygli á nákvæmlega þessari stöðu.

En það virðist ljóst að sú orðræða er á sömu vegferð og orðræða flokksins um minni umsvif ríkisins og báknið burt; áferðarfalleg en innihaldslítil.